Krišanov. **Vesna Krišanov** Zahvaljujem predsedavajući.Uvažena ministarka sa saradnicom, kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine je samo jedan u nizu zakonskih obaveza sa kojim određena privredna društva moraju da se usaglase na polju zaštite životne sredine, kako bi se ispunili neki od uslova za pridruživanje EU.Pre svega, EU.Pre svega, pozdravljam izmenu pomenutog zakona u delu u kom se produžava rok za izdavanje integrisanih dozvola za postojeća postrojenja do 31. decembra 2024. godine, jer smatram da je i više nego realno, s obzirom na stanje na terenu, a to je da je od ukupno 227 postrojenja koja su detektovana kao tzv. IPPC postrojenja za samo 46 je izdata integrisana dozvola. Takođe, smatram i da država treba da pruži punu podršku u operativnom smislu tim postrojenjima.Ovaj postupak je svakako jednak izazov i za privredna društva i za ministarstvo i za pokrajinski sekretarijat, koji je isto tako nadležan za izdavanje integrisanih dozvola, tako da jedino uz međusobno razumevanje, trud, rad, upornost i posvećenost svih strana možemo da postignemo željeni cilj.Pribavljanje dokumentacije za izdavanje integrisane dozvole je veoma kompleksan i dugotrajan proces i često iziskuje ne tako male troškove, polazeći od toga da je neophodno angažovanje firmi koje se bave izradom te obimne dokumentacije, kojoj prethodi pribavljanje raznih dokumenata od nadležnih organa.Jedan samo primer kompleksnosti ovog procesa je dobijanje vodne dozvole od nadležnog organa. Dobijanju iste prethodi izrada elaborata rezervi podzemnih voda za koji se angažuje opet firma za odgovarajućim sertifikatima. Isto tako, izmerene vrednosti zagađujućih materija otpadnim vodama prikazane u izveštaju sertifikovane laboratorije, moraju biti ispod graničnih vrednosti propisanih uredbom, kako bi se dobila saglasnost, odnosno pozitivno mišljenje od strane nadležnog vodoprivrednog preduzeća.Ukoliko su izmerene vrednosti iznad graničnih vrednosti, to podrazumeva ugradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ili rekonstrukciju postojećeg, što pak zahteva ulaganje velikih novčanih sredstava koja mnoga preduzeća nemaju mogućnost da izdvoje.Sve ovo navedeno prethodi dobijanju vodne dozvole koja je samo jedan od dokumenata koji se prilaže uz zahtev za dobijanje integrisane dozvole.Vrste aktivnosti postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole a koje mogu imati negativan uticaj na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra, propisane su odgovarajućom uredbom, a samo neka od tih su ona koja se bave proizvodnjom energije, preradom metala, upravljanje otpadom, industrijom minerala, hemijskom industrijom itd.Ukoliko se malo pre pomenutim postrojenjima ne izda integrisana dozvola do roka navedenog u izmenama zakona, dovodi se u pitanje njihovo dalje funkcionisanje. Država to svakako neće dozvoliti i zato moramo timski pristupiti problemu i unaprediti saradnju na svim nivoima.Nadam se da postoje načini da se kako javnim preduzećima, kojih je znatno manje, tako i privatnom sektoru, pruži mogućnost davanja finansijskih sredstava za unapređenje sistema kojim se postiže bolja zaštita životne sredine, kada su u pitanju ispuštene otpadne vode i ispuštene zagađujuće materije u vazduh.Pred Ministarstvom zaštite životne sredine je zahtevan i obiman posao kada je u pitanju usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom i implementacija iste u praksi.Uverili praksi.Uverili smo se za ovih godinu dana da je ministarka Vujović spremna da se uhvati ukoštac sa svim izazovima, kao i njeni saradnici, i ne sumnjam u to da će imati strpljenja i volje da odgovore svim nedoumicama na koje budu nailazili zaposleni u privrednim društvima koja su obavezana, kako ovim, tako i mnogim drugim zakonima u oblasti zaštite životne sredine.Opština sredine.Opština Novi Kneževac, iz koje ja dolazim, je spremna da doprinese poboljšanju stanja životne sredine, a to dokazuje zatvaranjem lokalne deponije početkom 2020. godine. Od tada se kompletan otpad sakupljen od strane javnog komunalnog preduzeća odnosi na regionalnu deponiju u Subotici.Predstoji nam sanacija pomenute lokalne deponije, kao i završetak kanalizacione mreže i izgradnja prečistača otpadnih voda, ali o svemu tome, kao i o mnogim drugim stvarima, mogli bismo da popričamo sa ministarkom, ukoliko bi nam ukazala tu čast da poseti našu opštinu.Država svakodnevno pokazuje predanim radom svih ministarstava na čelu sa premijerkom Anom Brnabić i našim predsednikom Aleksandrom Vučićem da se bori za unapređenje uslova života građana Srbije na svim nivoima i da se pre svega bori za pravdu i istinu, a sve sa ciljem jačanja naše Srbije. Zato se uzdam u zdravorazumsko i racionalno rasuđivanje građana Srbije kada je u pitanju to kome će dati svoje poverenje na predstojećim izborima i da će naša Srbija ostati na ovom putu, putu nezaustavljivog napretka.Tome u prilog govori i najavljeno povećanje penzija od 5,5%, povećanje plata u javnom sektoru od 7%, dok će u vojsci, zdravstvu i socijalnim službama to biti 8%, kao i 486 milijardi dinara za kapitalne investicije u 2022. godini.S tim u vezi, a ono što me posebno raduje, su skorašnje izjave predsednika Aleksandra Vučića o tome da je važno da se dodatno osnaži i ceo severni Banat.To, takođe, potvrđuje i poseta premijerke Ane Brnabić Severnobanatskom upravnom okrugu krajem oktobra.Ovom prilikom želim da se zahvalim svim građanima opštine Novi Kneževac koji pružaju nesebičnu podršku politici Aleksandra Vučića na strpljenju i veri u to da će naša opština postati bolje mesto za život.Živela naša Srbija! Živeo moj Novi Kneževac!Zahvaljujem.

pred nama su danas dva predloga zakona, a ja ću se u svom današnjem izlaganju osvrnuti na Predlog zakona o biocidnim proizvodima.Naime, biocidni proizvodi su hemikalije koje se koriste u suzbijanju organizama koji mogu izazvati štetu na materijalima i proizvodima, ali su isto tako štetni za zdravlje ljudi i životinja.Biocidne proizvode koristimo u svakodnevnom životu, a u vremenu korona virusa to i pojačano s obzirom da se koriste za dezinfekciju kože, ali i raznih površina, oprema, Takođe, ovi proizvodi koriste se i za dezinfekciju vode za piće, za higijenu životinja, suzbijanje insekata, glodara, zaštitu drveta, kože, tekstila, a razvrstavaju se u 23 vrste prema štetnom organizmu na koji deluju.Njihova deluju.Njihova upotreba zapravo zasniva se na tome da aktivne supstance u biocidnom proizvodu unište, odvrate, učine bezopasnim, spreče delovanje ili drugačije kontrolišu štetne organizme. Međutim, navedeni proizvodi predstavljaju i rizik za zdravlje ljudi, zdravlje životinja i životnu sredinu i zbog toga su neophodna stroga pravila i procedure za procenu biocidnog proizvoda radi utvrđivanja da li je taj proizvod bezbedan za upotrebu kada se koristi na unapred predviđen način.Važeći način.Važeći zakon koji uređuje biocidne proizvode donet je 2009. godine, a Evropska komisija je 2012. godine donela Uredbu 528/2012 o činjenju dostupnim na tržištu i korišćenju biocidnih proizvoda.

predlog zakona izrađen je u cilju usaglašavanja zahteva naših proizvoda kojima se uređuju biocidni proizvodi sa zahtevima Uredbe uvažavajući stav Evropske komisije za Poglavlje 27 da Republika Srbija treba da uskladi zakonodavstvo sa Uredbom o biocidnim proizvodima. Cilj Uredbe je obezbeđivanje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi, ali i zdravlja životinja i životne sredine kroz dvostepeni proces odlučivanja.Prvi stepen podrazumeva procenu i odobravanje aktivne supstance za korišćenje u biocidnom proizvodu određene vrste, dok drugi korak ili stepen predstavlja procenu i odobravanje biocidnog proizvoda na predviđen način korišćenja.Osnovni cilj donošenja Zakona o biocidnim proizvodima je unapređenje sistema upravljanja biocidnim proizvodima propisivanjem novih jasnih i transparentnih previla i procedura kojima se osigurava da na tržištu Republike Srbije budu dostupni biocidni proizvodi koji nemaju neprihvatljive štetne efekte na zdravlje ljudi, zdravlje životinja, ali i neprihvatljive efekte na životnu sredinu.Ključna sredinu.Ključna novina koju ovaj zakon uvodi je uređivanje stavljanja na tržište proizvoda koji su tretirani biocidnim proizvodom i utvrđivanje obaveze da lice koje tretirani proizvod stavlja na tržište posebno obeleži. Ovim se podiže svest, ali i informisanost potrošača o tretiranom proizvodu kako bi se napravio izbor da li će se taj proizvod kupovati, koristiti ili ne.Svakako da je osnovni cilj koji se postiže donošenjem novog zakona zaštita zdravlja ljudi, zdravlja životinja i životne sredine, ali i pored toga i održavanje i promocija konkurentnosti naše industrije i priprema za poslovanje u okviru jedinstvenog tržišta EU nakon nakon pristupanja, kao i poboljšana transparentnost procesa donošenja odluka.Takođe, donošenjem ovog zakona potvrđuje se i spremnost Republike Srbije da unapredi sistem upravljanja biocidnim proizvodima, uskladi sa politikom i propisima EU, što je važno za napredak u pregovorima o pristupanju.Iako mnoge stranke, pokreti, grupe danas pričaju o zaštiti životne sredine i na taj način pokušavaju da sakupe političke poene, činjenica je da je od dolaska SNS na vlast ovim segmentom počelo ozbiljno da se bavi i da se ulažu značajna novčana sredstva. Ova Vlada je jedan od tri ključna prioriteta stavila zaštitu i unapređenje životne sredine i to vidimo širom Srbije, pa tako i u Pirotu odakle ja dolazim realizacijom mnogobrojnih projekata.Danas se rešavaju višedecenijski problemi. Jedan od takvih je, primera radi, istorijski otpad koji je najčešće nastao dvehiljaditih godina u fabrikama koje su bile predmet privatizacije ili u stečaju. Ukoliko je otpad i bio ambalažiran ambalaža je vremenom propala, a tu se najčešće radi o opasnom otpadu koji utiče na zagađenje vode, vazduha i zemljišta i država je rešila da se ovaj otpad zbrine do nultog stepena na svim lokacijama širom Srbije.U vreme kada su fabrike zatvarane i ljudi ostajali bez posla i mogućnosti pristojnog života i izdržavanja porodice, o zaštiti životne sredine skoro pa da se nije ni govorilo, jer je pitanje egzistencije bio gorući problem, pa skoro da niko u ovakvoj meri o ovoj temi nije ni razmišljao. Ali, danas kada je Srbija apsolutni lider po prilivu direktnih stranih investicija u regionu, a taj iznos od januara do oktobra premašuje tri milijarde 140 miliona evra, kada se fabrike grade i otvaraju širom Srbije, kada se ljudi zapošljavaju, kada ćemo biti prva ili među prvim zemljama u Evropi po stopi rasta BDP-a, kada se u Srbiji gradi više nego ikada, kada i pored krize izazvane korona virusom plate i penzije kontinuirano nastavljaju da rastu, a država ima mogućnost da pored toga pomaže i građanima i privredi novčanim davanjima, danas Srbija ima mogućnost i da ulaže u očuvanje i unapređenje životne sredine i da nezaustavljivo ide ka sve boljem životnom standardu građana i stvaranju boljeg mesta za život za sve buduće generacije uprkos svetskoj krizi izazvanoj korona virusom koja nas je zadesila.U ovom trenutku, nažalost, ne znamo kada će ova pandemija biti zaustavljena, ali znamo da je pravi put ka tome vakcinacija i da tim putem trebamo da idemo kako bismo očuvali i naše, ali i zdravlje naših bližnjih, ali i kako bismo nastavili putem jačanja naše ekonomije kojim smo ozbiljnim, čvrstim i velikim koracima krenuli.Žalosno je što i dalje postoje ljudi, odnosno deo opozicije koji kritikuje apsolutno sve što se radi i osporavaju svaki uspeh, pritom ne nudeći apsolutno nikakva rešenja. Ali, zato traže podršku od stranaca i po inostranim ambasadama kako bi se ponovo dočepali fotelja i radili protiv svoje zemlje. Tako smo videli da su oni svoju kampanju počeli u Vašingtonu umesto među građanima Republike Srbije.Oni i ne traže podršku građana Republike Srbije, jer znaju da su podršku u svojoj zemlji odavno izgubili i jasno to građani pokazuju. Jasno pokazuju da više ne žele da budu pljačkani, već žele da žive u Srbiji kakva je danas. U Srbiji koja na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem svakim danom sve više napreduje, u Srbiji u kojoj se radi i gradi, u Srbiji gde se volja građana poštuje i na vlast se dolazi na izborima voljom građana, a ne voljom stranih ambasada.Najveći glasnogovornici da iznose kritike danas između ostalog i po pitanju zaštite životne sredine, upravo su oni koji su imali priliku da rade i rešavaju sve ove probleme kada su bili na vlast direktno zaduženi za to. to. Oni su tada imali preča posla u tom smislu da napune svoje džepove i privatne račune, a nisu se bavili potrebama i problemima građana.Sramno je što upravo isti ti ljudi sada se bave svakodnevnim napadima na predsednika, na njegovu porodicu, ali i na sve nas koji se borimo za pristojnu Srbiju. Idu toliko daleko da im ništa nije sveto, pa svakim danom napadaju decu predsednika, a videli smo koliko daleko mogu da idu i namernim plasiranjem lažne vesti o deci koja su navodno padala u nesvest u Lazarevcu zbog enormnog zagađenja vazduha.Danas se rezultati vide. Svesni smo da se višedecenijski problemi ne mogu rešiti odmah, ali napredak je i te kako vidljiv, kao i vaš, poštovana ministarka, i zato imate našu podršku.U danu za glasanje, zajedno sa poslaničkom grupom Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržaću predložene zakone. Hvala.

ne ponavljam sa kolegama.Svakako je tema izuzetno važna, ali nije pretpostavljam politički interesantna, i u ovoj svojoj diskusiji pre svega želim da informišem građane Srbije da skrenem pažnju da ovo što mi danas raspravljamo nije neka tema koja bi možda zaokupirala javnost i o kojoj bi se možda povela neka rasprava, ali izuzetno je važno da shvatimo značaj ove teme iz nekoliko razloga, pa ću ja pokušati da podsetim sve nas na nekoliko stvari koje su bile i u proteklom vremenskom periodu, a pre svega da se prisetimo početka pandemije korona virusa prošle godine, da se prisetimo atmosfere u kojoj smo se svi globalno našli, a pre svega mi ovde u Srbiji, u regionu u nedostatku određenih, da kažem, hemijskih proizvoda, biocidnih proizvoda i svih ostalih koji su u tom kontekstu izuzetno bili

bilo izuzetno u samom početku teško nabaviti do posle rukavica, maski i svega ostalog. Koliko je u maksimalno kratkom vremenu država Srbija sa njenim rukovodstvom uspela da uspostavi stabilno tržište, da smo za vrlo kratko vreme imali i dovoljan broj maski i dovoljan broj rukavica i hemijskih sredstava, pre svega iz razloga koji su prethodili tome.Ovde primarno danas želim da istaknem te stvari koje su izuzetno važne za Republiku Srbiju, za naše javno zdravlje, ne samo u kontekstu zdravstva, već i u kontekstu zaštite zdravlja, životne okoline i svega ostalog što je vezano za to.Naime, država Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi koja je sačuvala javne resurse, javne sisteme, u kontekstu priče zaštite zdravlja u Republici Srbiji. To što mi još uvek danas imamo Torlak, što imamo Zavod za biocide, što imamo druge različite institute, pokazalo se najbolje u eri pandemije koliko je to bitno. U mnogim zemljama ti sistemi su otišli u proces privatizacije itd, nije se obraćala pažnja, a mi smo za relativno kratko vreme transformisali i došli praktično za godinu dana, svi se sećaju možda ovih novih najava, ali već ono što je bilo prošle godine svi su zaboravili, a danas se mi nalazimo u poziciji da smo izgradili tri nove kovid bolnice, da imamo da imamo fabrike vakcina u Srbiji itd, itd.Sve je to plod stabilnosti rukovodstva jedne zemlje, koja je omogućila prosto da se potrebe koje imaju građani Srbije vrlo brzo realizuju, u smislu ne samo potreba koje su postojale na početku korona virusa, već i danas kada je taj virus mutirao i kada upravu ovi segmenti o kojima danas raspravljamo su izuzetno važni.Prema tome, ja ovu temu ne bih zanemarivao. Ona možda nije danas toliko interesantna, ali, evo, da kažem šta je bilo prošle godine. Svi smo čekali te informacije koje će ići u ovom pravcu, da upravo ovde dobijemo odgovore koji su neophodni. U tom smislu, hoću da kažem da su, upravo zahvaljujući Republici Srbiji i ovakvoj politici, i sve zemlje u regionu imale benefite koje smo mi ovde ostvarili.Još jednom ću da podsetim sve da je Republika Srbija u onim momentima kada je to bilo najvažnije, kada nije bilo vakcine, ponudila ruku prijateljstva svim zemljama u regionu, da su građani iz zemalja iz regiona dolazili ovde u Srbiju, da smo donirali vakcine, da smo donirali medicinsku opremu. Pre svega, govoriću o primerima za Republiku Srpsku, ali i za Federaciju BiH. Recimo, kada nije bilo respiratora uopšte ovde u regionu, kada se nisu mogli nabaviti u periodu korone, mi smo donirali ne samo respiratore Republici Srpskoj, već i u Goraždu, Goraždanskom kantonu.To je jedna poruka koju treba stalno isticati, zato što, evo, i danas kada se dešavaju neke druge stvari, kada imamo energetsku krizu, prošle sedmice je bio kvar gasovoda u Bugarskoj, kada je kompletno Sarajevo i praktično istočni deo Republike Srpske ostao bez gasa, jedina alternativa koju su sarajevski političari tada rekli da postoji bila je alternativa koja je bila vezana za Srbiju. Srbija je uvek tu da bude prvi izbor, da uvek pruži ruku pomirenja, ruku podrške i svega ostalog. Mi gas jesmo posudili, ali da nije bilo bratske i ljudske volje sa naše strane građani Sarajeva bi se smrzavali. To treba da se istakne u svakom segmentu

sve ono što bi moglo da oblati Srbiju i rukovodstvo Srbije. Između ostalog, gospoda Stefanović i Đilas su blatili ovu vrstu priče oko nabavke vakcina, nabavke respiratora i svega ostalog. Koliko je to licemerno možda najbolje pokazuje da i oni koji su stali uz njih i potvrdili tu vrstu priče danas pametuju i govore sa distance, ne razmišljajući uopšte o tom šta je bilo prošle godine. Da ne zaboravimo da je kompletan sistem javnog zdravstva, globalni, potpuno pukao, da niko nije obraćao pažnju na bilo koga i da su sve zemlje nacionalno morale da vode svoju politiku. Upravo čvrstom liderstvu i spoljno političkoj agendi, koja je bazirana na četiri stuba spoljne politike, Aleksandar Vučić sa rukovodstvom Vlade Republike Srbije i svima onima koji su u tom momentu pomogli je uspela da se za maksimalno kratko vreme podigne u tako u tako teškoj globalnoj situaciji i da sve ovo što sam prethodno nabrojao jako brzo nabavimo, i respiratore i vakcine itd.Sada pričati sa neke distance, s obzirom da to nije bilo normalno tržište u tom momentu, za koliko su nabavljeni određeni respiratori, za koliko su nabavljene određene vakcine, koje danas imaju neku komercijalnu cenu, cenu, tržišnu, ima ih Bogu hvala, sada imamo drugi problem sa vakcinacijom itd, je irelevanto u svakom smislu reči. Ali, iskoristiti to kao argument dovoljno govori da teza o kojoj mi često govorimo ovde u Skupštini Srbije je apsolutno istinita, a to je da oni rade protiv interesa Republike Srbije.Na to ću samo da se nadovežem, da im je druga teza bila uništavanje drugog realnog resursa, a to je da se upute kritike prema „Telekomu“ Republike Srbije, koji je danas izbacio jednu izvrsnu vest sa jednom multinacionalnom kompanijom „Vodafonom“, da je sklopio sporazum i da će praktično „Telekom“ otići u velike visine na tržišnom planu u smislu telekomunikacija i svega ostalog, a da ta ekipa koja je otišla očigledno da lobira interesno za Šolakovu kompaniju, za tajkunsku firmu, da se i tu razotkrila.Prema tome, cilj njihove posete je blaćenje Srbije, Aleksandra Vučića i da naprave kombinaciju kako da njihova zajednička firma sa tajkunom Šolakom podigne se i pokuša nekako vantržišno, ali politički da opstanke na tržištu Srbije. To je toliko licemerno i mislim da sve te stvari koje smo mogli da vidimo u proteklom vremenskom periodu razotkrivaju bezočnost i laži i pristupa koje ta ekipa ima.Ta ima.Ta ekipa, ne daj Bože sutra da dođe na bilo koji način na vlast u Republici Srbiji, bi upravo ovako radila, ne bi radila za „Telekom“ Srbije, ne bi radila za Institut „Torlak“, ne bi za Zavod za biocide, radila bi sve kontra, a išli bi da kucaju u Vašington, išli bi da kucaju u Brisel da dobijemo vakcine, da dobijemo respiratore, koje tada u tom momentu ne bi dobili, kao što nismo ni dobili.Zato je izuzetno važno da vodimo ovakvu politiku koja ima kičmu, koja ima stav, koja može omogućiti da u kriznim situacijama, ne isključujući saradnju sa svima, odreagujemo onako kako je u najboljem interesu građana Srbije. U to ime, živela Srbija! Hvala, gospodine Šukalo.Reč ima Stefan Srbljanović. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Poštovana gospođo Vujović, ja ću podržati ova dva predloga zakona kada bude dan za glasanje, iz jednog prostog razloga jer smatram da ste vi i vaš tim izgradili kredibilitet u prethodnom periodu da možete da nam predstavljate rešenja iz ovih oblasti na najbolji mogući način, jer su rezultati vašeg rada u prethodnih godinu dana ove Vlade i te kako vidljivi.Slobodno vidljivi.Slobodno mogu reći da je moje lično mišljenje, a pretpostavljam i mišljenje većine mojih kolega, da ste vi neko ko je u svom resoru i za zaštitu životne sredine i ekologiju u Srbiji u prethodnih godinu dana uradili mnogo više nego svi vaši prethodnici u prethodnih 30 godina. To su sve oni projekti koji su i u prethodnih godinu dana i koji će i ubuduće biti sprovedeni, a koji idu u tom pravcu, a to je da se obezbedi bolja i zdravija životna sredina za sve nas, jer ne postoji niko u ovoj državi ko može da kaže da ima ekskluzivno pravo da bude zastupnik čistog vazduha ili zdrave životne sredine. Svakako da je svima nama u interesu da budemo što zdraviji i da što bolje i lepše živimo u našoj državi.Gospođo državi.Gospođo Vujović, vi verovatno bolje od mene znate i sećate se u kakvoj situaciji je bila Republika Srbija i naša država 2012. godine,

bilo kakvog međunarodnog ugleda, vojsku koja je uništena i trudili smo se da, pre svega nizom ekonomskih reformi tokom 2014. godine, stvorimo zdrave osnove da stabilizujemo naše javne finansije i da u kontinuitetu radimo na obnavljanju i obnovi svega onoga što je uništeno u godinama pre nas.Zaista, ja sam srećan danas i srećni smo svi mi što je na red došla i ekologija i priča o zaštiti životne sredine. Zaista mi nismo imali nismo imali mogućnost da u nekim ranijim vremenima pričamo o tome, jer zaista kada ste gladni i kada razmišljate samo o tome kako ćete preživeti, pa nekako vam je to kakav vazduh udišete i da li će vam kanalizacija i fekalije ići u reku, nekako vam je bitnije da budete siti nego to. Tako da, izuzetno je bitno zašto danas uopšte govorimo o tome.Kažem, niz projekata smo imali kojima ste vi pokazali ozbiljnost i stručnost. Evo, pre svega, izuzetno mi je drago i izuzetno sam zadovoljan, kao neko ko dolazi iz unutrašnjosti, ali smatram da je to zaista bio jedan veliki problem i ovog grada i ove države, a mislim na deponiju u Vinči, što je ta deponija konačno zatvorena, jer, kako reče jednom prilikom premijerka Brnabić, to je zaista možda i drugi najveći ekološki problem bio tada u Evropi, i što ćemo zajedno sa našim japanskim, francuskim prijateljima, konzorcijumom raditi dalje na tome i stvarati regionalni centar za tretman otpada.Mi već sada imamo određene pomake kada je u pitanju ova problematika, ali u budućnosti kada izgradimo jedinicu koja će spaljivati taj otpad i kada se ta energija bude iskoristila i za grejanje i građana Beograda i kada sprečimo dalje raspadanje tog otpada i stvaranje metana i zagađivanje dalje vodotoka reke Dunav, svakako da će to biti jedna od stvari koja će doprineti lepšoj i boljoj životnoj sredini građana Beograda.Ono što meni nikada, između ostalog, nije bilo jasno, malo se udaljavamo od teme, jeste kako je moguće da je na jednom takvom prostoru stvorena najveća deponija u Evropi u koju se više od 40 godina odlaže otpad iz Beograda, a znamo da se na toj lokaciji nedaleko odatle nalazi jedno od najstarijih istorijskih, civilizacijskih arheoloških lokaliteta, verovatno jedan od lokaliteta koji govori o prvim počecima stvaranja civilizacije. Tako da, svakako samim tim, kada uzmemo to u obzir, to više nije samo ekološko pitanje, nego je svakako i političko i nacionalno pitanje.Kao neko ko dolazi iz Priboja, zaista moram da vam prenesem zahvalnost svih građana opštine Priboj, Prijepolje i Nova Varoš za sve što ste učinili za naš kraj u prethodnom periodu. Zaista, dosta smo puta ovde govorili svi o tome šta je urađeno u Priboju i Prijepolju i u Novoj Varoši, koji su to problemi bili kada ste vi došli na čelo resora za ekologiju.Podsetiću vas samo na čišćenje Potpećkog jezera, na zatvaranje zatvaranje nesanitarne deponije „Stanjevine“, ali i u daljim ulaganjima u transfer stanicu na Banjici za te tri opštine. Mi smo, kao što znate, pre par dana otvorili i prvu na biomasu u Priboju. Dakle, očekuje nas sledeće godine i izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda, tako da zaista trudimo se da na maksimalan način poboljšamo život građana Priboja i tih opština, ali da brinemo i o ekologiji i zdravoj životnoj sredini. Zbog svega toga, zaista kažem – veliko vam hvala.Ono što je zaista diskutabilno jeste što danas vidimo ko su oni koji u Srbiji iz nekih delova bivšeg režima vode računa i šatro su zaista zainteresovani za problem životne sredine, pa više oni uopšte ne ne prezaju od toga koga će pozvati u pomoć iz Evrope ili iz sveta da im pomogne u toj njihovoj borbi. Tako vidimo Nebojšu Zelenovića koji je prethodnih dana sa Violom fon Kramon obilazio Loznicu i šabački kraj, trudeći se da predstavi koliko su štetna dalja istraživanja u tom kraju kada je reč o jadaritu. Zaista, samo onaj ko ne zna ko su ti ljudi koji podržavaju, koji se brinu za to može reći da oni žele nešto dobro na celom tom prostoru.Tako isto imate ljude iz bivšeg režima koji odu u Ameriku pa tamo pljuju sopstveni narod na Kosovu i Metohiji pričajući da su kriminalci, koji obećavaju ko zna šta, verovatno obećavaju priznanje nezavisnosti Kosova, sve u saradnji sa šiptarskim lobistima i sa kongresmenima za za koje je upitno zaista da li uopšte znaju gde se nalazi Srbija, a kamoli šta drugo.Tako da, mi ćemo nastaviti u budućnosti da radimo na bitnim projektima koji se tiču životne sredine. Bitna nam je, naravno, i energetska tranzicija, ali nećemo dozvoliti da Srbija postane energetski zavisna, nećemo dozvoliti iz razloga što vidimo šta se dešava kada u Evropi i svetu imate energetsku krizu, nećemo dozvoliti nećemo dozvoliti da dođemo do toga da moramo da uvozimo električnu energiju, koristićemo ugalj, ali svakako radićemo, pravićemo postrojenja, kao što je „Ziđin“ pravio u Boru i Smederevu za odsumporavanje, to nas očekuje i u TENT-u, tako da sve su to stvari koje idu uz industrijsku i privrednu proizvodnju, ali koje brinu o životnoj sredini i o zaštiti životne sredine u Republici Srbiji, u skladu sa potrebama njenih građana.Tako izbori su jako blizu. Mislim da će SNS čistog obraza izaći na te izbore, imaće šta da ponudi. Između ostalog, vi ste što se tiče ove oblasti zaista sjajan reprezent cele te politike i vaši rezultati su zaista za zaista za veliki respekt. Iako neki smatraju da ovaj narod neće imati po čemu dobrom da pamti SNS i Aleksandra Vučića, mislim da će i te kako i budući naraštaji i ova nacija pamtiti vreme vladavine SNS, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, jer će svakako istorija tek dati pečat i dodatnu vrednost svim njegovim delima, jer je uspeo da svojom idejom i svojim trudom preporodi, izgradi Srbiju i da vrati dostojanstvo ovoj državi i ovim ljudima.Tako da, poštovana gospođo Vujović, želim vam da u narednom periodu zaista nastavite da radite ovako dobro kao što ste do sada radili i da se borite zajedno sa svima za neku bolju, lepšu i čistiju Srbiju. Hvala. Živela Srbija. Hvala.Reč ima dr Uglješa Mrdić. Zahvaljujem, gospodine Orliću.Uvažena ministarka Vujović sa svojim saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici i građani Republike Srbije, prvo bih želeo na početku svog izlaganja da izrazim jedno duboko saučešće porodici Zukorlić i svim dragim kolegama iz poslaničke grupe i stranke kojoj je pripadao gospodin Zukorlić. Jako mi je žao što se to desilo. Moje duboko saučešće.Apsolutno podržavam ovo sve što su danas rekle moje kolege iz poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ i što je izložila naša ministarka gospođa Irena Vujović. Naravno da ću u danu za glasanje podržati ova dva predložena zakona.Ono što bih želeo ovom prilikom da istaknem da je ekologija, tj. zaštita životne sredine, jedna od svakako najvažnijih oblasti i u Srbiji, a naročito što se tiče evropskih integracija. Podsetio bih kako su to DOS-ove stranke, kako je to DS do 2012. godine urušavala naročito ova deo koji se tiče ekologije i zaštite životne sredine. Tako smo imali razne akcije čišćenja koje je sprovodio ministar Oliver Dulić. Čistili su oni, ali čistili su budžet Srbije, stavljali su milione u svoje džepove, a Srbija je bila sve zagađenija i zagađenija.Na sreću, zahvaljujući i prvoj Vladi Aleksandra Vučića od 2014. godine, krenule su stvari da se popravljaju na bolje, ali naročito što se tiče zaštite životne sredine imamo konkretne i ozbiljne rezultate u proteklih 12 meseci. Tako da nemamo kraja Srbije gde i ministarka Irena Vujović sa svojim saradnicima nije obišla svaku tačku koja je imala problem sa sa zagađenošću, sa zaštitom životne sredine, onda da se rešava problem otpada i sve ono što je vezano za Ministarstvo koje vodi.Naravno, da to ne odgovara protivnicima iz dela opozicije okupljene oko Dragana Đilasa, jer njima ne odgovara da se na čelu nekog resora, da se na čelu Vlade i da se na čelu Srbije nalaze odgovorni ljudi koji štite Srbiju, ne samo od zagađenosti, ne samo da se štiti životna sredina i naša ekologija, nego i štiti se i budžet, i štiti se Srbija od kriminala.Onda je sasvim logična, meni neshvatljiva, ali logično se to dešava, i postupci Dragana Đilasa i njegovih saradnika i njegovog zamenika Borka Stefanovića, pa onda on usplahireno odlazi u SAD ne bi li tamo našao među albanskim lobistima, svojim saborcima, tajkunima iz celog sveta, s kojima sarađuje, s kojima je pravio milionske dilove da nađe način kako da se bori protiv Srbije.Kada se Dragan Đilas bori protiv Srbije, on se prvenstveno bori i protiv Aleksandra Vučića koji štiti Srbiju i u toj svojoj borbi mu ništa nije sveto, pa onda praviće pre pakt sa Aljbinom Kurtijem, sa albanskim teroristima, sa albanskim lobistima, sa nekakvih sedam kongresmena, sa svima, ne bili se vratio na vlast, ne bi li srušio Aleksandra Vučića i ne bi li nastavio tamo gde je stao.A gde je on stao? Moram da budem iskren, on nije zaokružio sve ono što je uzeo kako je želeo. On je stao na samo 619 miliona evra. Možda je u njegovom planu i programu bilo zadato da uzme ukupno 700, 800 ili milijardu.Tako da tu treba, mi građani Srbije da razumemo Dragana Đilasa, on želi i mora da nastavi gde je stao, samo ima jedan problem pored naravno zakonskih prepreka, ima problem i sa narodom. Sa narodom Srbije koji svakako mu neće dati podršku i naredne godine na izborima i naravno, da neće Dragan Đilas da se vrati na vlast, ali građanima uvek sve treba istinito, pravovremeno, razumno i jasno objasniti šta on radi u SAD, šta on radi kada putuje po svetu, a moramo i da opravdamo znate kako, on ima 619 miliona evra, ali njemu nije lako. On to nema u jednoj banci ili na par računa.

Tako da moramo tu da opravdamo sva putovanja Dragana Đilasa i njegovu potrebu da putuje.Onda kada se Dragan Đilas uplaši, pošto ga narod u Srbiji neće, onda on mora da traži regionalnu i međunarodnu podršku. Mora da traži međunarodnu podršku, jer najveća količina njegovog novca se nalazi izvan izvan Srbije. A ono što taj novac veže sa Srbijom, to je, da taj pripada građanima Srbije. Zašto? Zato što je taj novac otet od građana Srbije, ali nije otet za godinu dana. To je oteto u jednom periodu od nekih osam, devet godina, jer Dragan Đilas je obavljao više funkcija. Istakao se on i vodeći nekakvu Narodnu kancelariju kod Borisa Tadića, pa je bio ministar za nacionalni investicioni plan, potom i gradonačelnik. Prvi put započeo, drugi put, na sreću to je presečeno krajem 2013. godine.Tako da tu moramo da razumemo Dragana Đilasa, ali i njegove saborce. Naravno, da bi on imao jaču podršku što se tiče inostranstva, uvek tu mora da aktivira Borka Stefanovića. Ko je Borko Stefanović ili nekadašnji Borislav Stefanović? Čini mi se da je pogrešio ime, to je isti onaj Stefanović koji kad je bio politički direktor Ministarstva spoljnih poslova, odlazio je često u SAD, čak je tamo i službovao jedno vreme dok ga nije Vuk Jeremić zajedno sa Borisom Tadićem povukao u Ministarstvo spoljnih poslova. Borko Stefanović ima ozbiljne kontakte. Ne zaboravimo da je on bio najgori u istoriji pregovarač što se tiče rešavanja sudbine Kosova i Metohije, ima sjajne kontakte među albanskim lobistima. Onda je sasvim normalno da dolazi do koalicije Đilas, Borko Stefanović i Vuk Jeremić, prvo zato da bi se povezali sa albanskim teroristima i separatistima i albanskim lobistima. Ko zna, možda Dragan Đilas svoj nelegalno stečen novac hoće da opere zajedno sa svojim albanskim partnerima. To je vrlo moguće, ali kod Dragana Đilasa me ništa ne iznenađuje.Prema tome, mi moramo da razumemo ovu histeričnu kriminalnu aktivnost Dragana Đilasa i ovo njegovo međunarodno lobiranje. Dakle, imamo jednu koaliciju gde su i Đilas, i Stefanović, i Jeremić, ali za njihovu podršku njima trebaju i njihovi aktivisti i plaćenici koji više borave u Srbiji od njih, tu je naravno, pa sada svoju ulogu ima i Marinika Tepić i Miroslav Aleksić i ovaj njihov novi politički adut, a stari vojni general, a znamo kakav je bio Zdravko Ponoš i svi drugi njihovi saborci koji se nalaze na političkoj sceni, kao i oni saborci koji se nalaze na teritoriji centra Beograda. To su ovi iz ove koalicije ili pokreta, kako se već zovu, nevladine organizacije Ne davimo Beograd.Dakle, imamo jednu širu koaliciju, ali koja ima najužu moguću podršku naroda, to jest nema podršku naroda i pitanje je da li će ta njihova priča preći cenzus, i ako pređe cenzus kakav će to biti mizeran rezultata zato što ih narod neće, ali ovde su stotine miliona u igri i sasvim je normalno da se i Đilas i Stefanović i Jeremić i Šolak, Marinika Tepić i Miroslav Aleksić povezuju, uvezuju ne bili i sačuvali, ne samo svoj kapital, nego ne bili sačuvali svoju šansu da pokušaju da se vrate na bilo koji način na vlast u Srbiji da bi nastavili da otimaju stotine miliona evra.Neće evra.Neće se oni vraćati na one načine na koji su navikli, oni bi da upadaju ovde u ovu divnu Narodnu skupštinu da je pale i da dođu na vlast bez izbora. Ne mogu da dođu na vlast bez izbora zato što je ovo demokratska država. Srbija je demokratska država i u Srbiji odlučuje narod. Može Draganu Đilasu da smeta Vučićeva borba i za Kosovo i Metohiju i srpski narod na Kosmetu, i sjajna borba protiv korona virusa, i borba za jačanje ekonomije i za zaštitu životne sredine o čemu danas govorimo,

i ovaj zakon o izmenama i dopunama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, ima za cilj uređenje naših pravnih normi. Prvo, kako bi život u našoj zemlji bio kvalitetniji, a drugo kako bi se Srbija što pre našla u malo pre pomenutom društvu.Iako ovaj zakon ima osnovnu intenciju da uredi vrste aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola, zatim da odredi ko je nadležan za izdavanje dozvola, koje su obaveze nadležnih organa i uslovi za izdavanje, postupak izdavanja, nadzor, kazne i druga pitanja koja su od značaja za sprečavanje kontrolu zagađenja životne sredine.Takođe, sredine.Takođe, valja reći da je cilj ovih izmena zakona produženje roka nadležnom organu za rešavanje po podnetim zahtevima za izdavanje integrisane dozvole, uključujući postrojenja za koja će se pregovarati tranzicioni periodi sa EU, kao i usaglašavanje sa Zakonom o zaštiti životne sredine u delu koji se odnosi na dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za izdavanje integrisane dozvole.Naime,

u manjim ili većim količinama od propisanih, dužan je da dostavi obaveštenje ili izradi politiku prevencije udesa ili izveštaj o bezbednosti i plan zaštite udesa u zavisnosti od količine opasnih materija kojima vrši te aktivnosti i da preduzme mere za sprečavanje istih. Na kraju treba naglasiti da se izmenom ovog zakona obezbeđuje zakonodavni, upravni, upravno-pravni i drugi uslovi za efikasnije funkcionisanje i organizovanje izdavanje integrisanih dozvola na teritoriji Republike Srbije. U svakom slučaju ne vidim nijedan razlog koji može biti sporan da se u danu za glasanje jednoglasno ne podrži.Sada bih se osvrnuo samo kratko na jednu temu koja je poslednjih nekoliko dana aktuelna i o kojoj bih želeo da kažem par reči.Naime, čuveni italijanski pisac i pesnik Dante Aligijeri je u svom vanvremenskom delu „Božanstvena komedija“ rekao da u poslednjem krugu, devetom krugu pakla, se ne nalaze ni ubice, ni bezbožnici, niti bilo ko drugi, nego izdajnici.Iako je poređenje malo pregrubo, i verovatno će naići na osudu onih dušebrižnika, koji na sve načine pokušavaju da osude svako mišljenje, svaki politički stav bilo kog pripadnika SNS, ipak ću se usuditi da napravim jednu jasnu komparaciju između ove Danteove tvrdnje i naših političkih protivnika, koji su nedavno boravili u Americi i otvoreno agitovali protiv interesa svoje države, ne birajući, da se izrazim narodnom umotvorinom „sa kim će se u kolo uhvatiti“, da li će hvatati u kolo sa američkim kongresmenima, sa albanskim lobistima ili bosanskim interesnim grupacijama ili bilo kim drugim koji sa njima deli zajednički interes, a to je ponižavanje Srbije, to je vređanje Srbije, i to je predstavljanje sopstvene zemlje na zemlji sličnoj onoj biblijskoj sodomi i gomori. Jedino u čemu se razlikuju ove interesne grupe su motivi.Ovi kosovski i bosanski lobisti oni plaćaju da im se omoguće da ostvare svoje političke interese kako bi se Srbija primorala da, na primer prizna nezavisnost KiM, da se odrekne Republike Srpske i ovi drugi, da tako kažem, naši lobisti to ne rade, ne bi li možda nekom intrigom, potkazivanjem licemerjem i lažima pokušali da oklevetaju vlast, kako bi opet oni uskočili u državno sedlo i borili za očuvanje i uvećanje svoje nelegalno stečene imovine.Moram da istaknem da protiv ove prve grupe ljudi nemam ništa protiv. Oni se ljudi bore za svoje interese i njih čovek negde, čak mora i poštovati. Kako, poštovani građani nazvati, da tako kažem, naše lobiste i da li je moguće poštovati nekoga, na koncu i pokloniti mu neki glas na izborima, ukoliko on radi protiv protiv sopstvene zemlje isključivo u interesu svojih finansija, kao što su to gospoda vlasnici Dajrekt Medije i Multikom grupe?Potpuno je jasno da predstavnici ovih opozicionih grupa i grupica predvođenih Đilasom, predvođenih Jeremićem, Ćutom, gospođom Tepić, evo sad vidimo da se tu afirmiše i gospodin Dragan, Ponoš, uz svesrdnu podršku gospodina Šolak Dragana koji je brzo otrčao da proda svoju televiziju bivšem šefu Centralne obaveštajne agencije američke.Dakle, da li pomenuta gospoda i Đilas, Ćuta i Jeremić, koji ni na najambiciozniji način nisu mogli da zamisle ni u najluđim snovima da mogu da dođu na izborima na vlast i zato koriste svaku priliku da potraže pomoć od bilo koga ko bi im pomogao da se uspnu na istu ne pitajući za cenu.Kolika ta želja za vlašću dostiže neke neracionalne razmere potvrđuje i činjenica da se pomenuta gospoda ne sećaju ni detalja iz najbliže istorije poput one da je međunarodna zajednica obećavala med i mleko samo ukoliko se Milošević ukloni sa političke scene, a kada se uklonio došli su sa novim zahtevima, sa novim težnjama, što su često potvrđivali i ambasador Montgomeri i predsednik, tadašnji premijer Zoran Đinđić.Iako pokazujete one osobine, gospodo, kojih se Srbi stide, nemojte biti naivni da bi mogli da budete išta više od slepih poslušnika u zadovoljavanju geopolitičkih i od strateških interesa, tih kojima sada ljubite skute, a srpski narod to nikada neće prihvatiti, a to ćete ubrzo videti po broju glasova koje ćete dobiti na sledećim izborima.Srbi ne daju podršku onima koji kleče pred stranim ambasadama, domaćim i stranim tajkunima, već čestitim ljudima koji imaju hrabrosti, mudrosti i znanja da se bore, misle i rade isključio u interesu svog naroda,

uvaženi predsedavajući, gospodine Orliću.Uvažena ministarko, gospođo Vujović, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, hteo bih na početku da

Rekao bih da ni pred kim do sad na tom mestu nije bilo tako teško i složeno da radi kao što je vama, zbog tih silnih otrovnih i bezočnih napada kojima se koriste tajkuni i kriminalci u Srbiji, napadajući Vladu i napadajući vaše Ministarstvo govoreći kako Vlada Republike Srbije, predsednik Srbije i ne znam ko sve još se urotio protiv građana, pa ih truje nekim zagađenim vazduhom.Pitam se da li svi mi dišemo isti vazduh? Da li svi živimo u istoj zemlji? Da li svi pijemo istu vodu? Da li svi jedemo istu hranu? Da li smo svi stanovnici ove zemlje, ove najlepše zemlje na svetu, Republike Srbije? Da li svi kada izađemo sa svog radnog mesta udišemo isti vazduh? Apsolutno.Ali, ne. Potrebno je apsolutno sve na najgori mogući način iskoristiti, ama baš sve što se dogodi da se napadne predsednik Srbije Aleksandar Vučić, da se napadne svaki ministar pojedinačno, pa i ono na šta vi ne možete da utičete i niste mogli da utičete.Šta, vazduh nije bio zagađen kad je na vlasti bio Dragan Đilas? Možda su neke manje razlike danas, ali oni kažu – mi bismo ugasili fabrike, ugasili bismo brojna postrojenja otvorena, proizvodnju. Pa, naravno da bi nešto bio čistiji vazduh, ali bi zato i 600.000 ljudi ostalo na ulici bez posla i bez budućnosti.Ali, mi u isto vreme, i vi na čelu vašeg Ministarstva predlažući ovde odlična zakonska rešenja se i borite za životnu sredinu, za čistiji vazduh i za bolje uslove života kada je u pitanju životna sredina u Srbiji, a u isto vreme, s druge strane otvaramo fabrike, otvaramo nova radna mesta, radimo puteve, mostove i sve ono što građanima Srbije treba u svakom smislu život da učini mnogo boljim nego što je bio do 2012. godine.Godine

kako što pre sve da se strpa u svoj džep. a koga je bilo briga za životnu sredinu.Ne sećam se jednog stabla da su oni posadili, samo su sekli. Sve što su stigli oni su posekli. Sećamo se afere Bulevar, kako su unakazili onu prelepu ulicu. Platane koje su decenijama bili stari, bez milosti su sekli jedan po jedan i rekli da je to super ideja i da će biti i veći, i bolji, i stariji oni koje će oni da posade. E, ta nakazna i nakaradna filozofija Srbiju je dovela 2012. godine tamo gde je tada bila, na samom dnu po svim pitanjima.Oni ništa osim nesreće nisu posadili u ovoj zemlji, ništa osim dugova i to, naravno, u milijardama. Kao što reče kolega Mrdić, i u pravu je, tih 619 miliona, zato je on nervozan, nije ispunio čovek svoj cilj, 619 miliona je bio samo deo plana tog tajkunskog kriminalnog, rekao bih da su milijarde u pitanju taj alavi skot želi da otme od ove države. Izvinjavam se građanima na ovom rečniku, ali ne možete za tako nešto da nađete drugi rečnik. Nema drugih reči. Mogu samo gore da koristim za njega.Neko

Toliko i glasova ima, za jedan bicikl, a ne vredi ni za jedan truli, propali bicikl, i ta njegova stranka, i politika koju nudi građanima Srbije, ni sve ono što je učinio ovoj zemlji.Sve ono što je učinio ovom narodu za 12 godina njihove vlasti vredi samo toliko da dobije robiju i prugasto odelo. I to mi je žao što bi to morali građani da plate iz svog budžeta, ali neka, častili bismo ga, onako punog srca bismo ga častili tim prugastim odelom.Vama velika podrška na tome što radite. U najtežem trenutku, kada je tajkunima najpopularnije da pričaju o vazduhu, vi ste imali hrabrosti da se uhvatite u koštac sa tim da se borite za zaštitu životne sredine.Naravno, podržaću, kao i moje kolege, zakonske predloge koje ste nam danas obrazložili u danu za glasanje, tu nema nikakve dileme.Sećamo dileme.Sećamo se, i to moram da pomenem kad govorim o životnoj sredini, pre nekih drugih stvari, sećamo se i one čuvene akcije ministra njihovog Olivera Dulića „Očistimo Srbiju“. Očistili su oni, ali džepove građana Srbije i budžet Republike Srbije, i to za više stotina miliona. To je pravi primer kako bi oni čistili, kako bi oni održavali, kako bi oni brinuli o životnoj sredini kad bi, ne daj Bože, imali priliku da ponovo budu na vlasti.U toj životnoj sredini, u kojoj bi Đilas bio vlast, ne bi u Srbiji više niko ostao da živi. Tu ne da ne bi bilo vazduha, ne bi bilo nikakve šanse da preživite u takvoj zemlji i to moramo svaki dan građanima da ponavljamo, to ne sme da se zaboravi.Nekad mi se čini da smo skloni da onako budemo možda i kao narod, mi smo dobar narod i dobri ljudi, pa budemo nostalgični za nekim vremenom, a za tim vremenom ne možete da budete nikako nostalgični, može samo muka da vas uhvati kad pomislite na taj period rasprodaje, uništavanja, pada standarda, bezvoljnosti, mržnje prema sopstvenom narodu koja se pokazivala, pa i dan danas se pokazuje.Spakovao pokazuje.Spakovao je kofere sa svojim prijateljima i otišao u Ameriku, kamo sreće da je ostao negde van, da se nije ni vraćao. Otišao skot tamo da pljuje sopstvenu zemlju. Pa, budi majstor opozicije, nikakav to nije problem, treba nam opozicija, zdravo je da imamo opoziciju i dobro je imati opoziciju, ali konstruktivnu opoziciju koja će da brani svoju zemlju svuda i na svakom mestu, ali će da kritikuje vlast svojom politikom. Ali, ovo s druge nije kritika vlasti nego izlivanje mržnje i to na najgori mogući način, da nazivate Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji, Srbe koji su u ovom trenutku, koji tamo žive, najugroženiji Srbi na planeti žive na Kosovu i Metohiji, njih da nazivate kriminalcima, sram te bilo.Kako bilo.Kako te nije sramota da odeš kod onih ljudi koji su bombardovali ovu zemlju i da kažeš da su ti Srbi koji žive tamo zatočeni u getu, opasani bodljikavim žicama, koje napadaju svakodnevno šiptarski teroristi kojima prete, koji su hrabri, koji se bore da sačuvaju svoja ognjišta, ti ćeš da ih nazivaš kriminalcima?

Narod to zna da kaže „ko o čemu, o poštenju neko priča“, on je našao da govori o poštenju.Kako si stekao sve te pare, kako živiš bez posla sve to vreme dok nisi na vlasti? Od čega živiš? Šta radiš? Kažeš - prodao si firme, okej. I od čega živiš? Prosiš? Ne vidimo da prosiš. Kad dođe letovanje, najskuplja letovališta, dođe zimovanje, najskuplja zimovanja, uđe se u auto, od 100, 200 hiljada evra, stanovi 40-ak komada, i on i bata Gojko. Od silnog siromaštva, štednje, mučenja, mnogo mu loše bilo i mnogo mu loše i sad.Opet

Pa, normalan čovek pet računa da sabere u gužvi koja mu je svakodnevno, pa gde su, a ne preko 50 računa.Dosta je više zavitlavanja sa ovom zemljom. Mi ćemo istinom da se borimo protiv laži svakodnevno i da govorimo koja je to bitanga. Ne može normalan čovek i neko ko voli sopstvenu zemlju toliko od nje da ukrade. On će da govori o mladima i gde mladi idu. Pa, sram te bilo.Koliko si ti dao mladima? Koliko si pomogao za vakcine? Koliko si pomogao za respiratore? Otvorio si radno mesto samo Borku, Mariniki i ostalim klimoglavcima koji će da jašu sa tobom na tom biciklu po Srbiji i da truju životnu sredinu. Gde god oni dođu, oni su nešto zatrovali. Poseju seme zla, mržnje, ali neće da nikne ništa iz toga što oni poseju, ne može. ne može. Očistili smo Srbiju i od zla i od mržnje i od tajkuna i nastavljamo da je čistimo svakodnevno i od mafije i od kriminalaca i od onih koji bi ponovo da je vrate u to vreme. Ne rađa se u Srbiji više to što bi oni hteli da se rađa i neće se više nikada u Srbiji to rađati.Srbija je raskrstila sa tim periodom, progledala, ustala, oporavila se, izlečila i kao takva otvara svoje fabrike, radna mesta, puteve, zahvaljujući odgovornoj politici predsednika Aleksandra Vučića, jer da njega nema, pitanje je gde bi ova zemlja danas bila i da li bi nešto bilo od nje, gde bi otišao njen sever, istok, zapad. Ko zna u koliko bi je delova rasparčali tajkuni i kriminalci ne bi zadržali svoje feude?Mogu oni da nas ismejavaju po svojim raznoraznim luksemburškim medijima, sve ono što govorimo. I pored one serije koju sam prošli put rekao da kreće snimanje verovatno, nadam se da će biti uskoro, obezbediće se sredstva iz onog novca koji je Đilas pokrao, kradonačelnik serija, imamo novu seriju – i bogati plaču. Pa kad se setim te latinoameričke sapunice iz devedesetih godina, ja se setim Đilasa, kako je on kukao ispred zgrade. Eto, i bogati plaču, uklapa se u njegov psihološki profil. To će biti druga sezona i on će glumiti onu glavnu ulogu negativca u seriji, jer on ono što radi glumi, loše glumi. Samo se nadam da to neće biti o trošku građana Srbije i da će tu ulogu igrati u zatvorskoj ćeliji, a ne na slobodi.Do pobede! Živela Srbija! Reč ima Gojko Palalić. Predlog zakona o biocidnim proizvodima i izmene Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine imaju prvenstveno za cilj unapređenje stanja u oblasti zaštite životne sredine, ali isto tako i smanjenje negativnih mogućih uticaja na ljudsko zdravlje.Svi smo svesni i široke primene biocidnih proizvoda kako u Srbiji, tako i u celom svetu, široke primene u industriji, u poljoprivredi, ali isto tako i u domaćinstvima, ali ono što je bitno istaći, pre svega, je da mi upravo zbog te široke primene biocidnih proizvoda moramo obratiti najveću pažnju na životni ciklus ovih proizvoda, od proizvodnje, proizvodnje, stavljanja u promet, skladištenja, ali na kraju i tretmana ovih proizvoda.Međutim, imajući u vidu da nemaju samo biocidni proizvodi negativan uticaj na životnu sredinu, ja ću se u mom današnjem izlaganju osvrnuti na predstavnike bivšeg režima, koji takođe mogu da imaju negativan uticaj na životnu sredinu, jer su upravo oni ti koji kroz sakupljanje jeftinih političkih poena u ovoj oblasti pokušavaju da stupe na političku scenu, odnosno vrate se na vlast. Svakako da politika žutog tajkuna Dragana Đilasa, koji je danas samo spolja zelen, je ista ona politika žutih, pljačkaških privatizacija DS, kada su fabrike bile zatvarane širom Srbije, radnici ostajali bez posla, a ti isti žuti tajkuni su se pri tome sve više i više bogatili.Inače, dolazim iz Novog Sada, kada je u periodu vladavine žutih tajkuna zatvoren veliki broj fabrika, pa je tako zatvoren i „Jugo alat“, „Jugodent“, „Hins“, „Albus“, „Agro Vojvodina“, da ne nabrajam dalje. Tada nije bilo ni reči o zaštiti životne sredine, jer svakako da zatvaranje fabrika nije dovelo do toga da smo imali čistiji vazduh ili zdraviju životnu sredinu. Dovelo je do toga, kao što sam upravo rekao, do toga da su radnici ostajali bez posla, a da su se ti isti tajkuni sve više i više bogatili.Kada govorimo danas o situaciji u Novom Sadu, svako ko želi realno da sagleda sliku o tom gradu shvatiće da je ona drastično bolja, shvatiće da su otvorena nova radna mesta, da imamo nove fabrike, da je tu otvoren jedan "Lir", "Aptiv", nemački "Kontinental", fabrika "Boš" turbo sistema, fabrika čokolade "Barry Callebaut", tu je japanski "Nidek" i to su sve rezultati vođenja jedne odgovorne politike, rezultati jednog temeljnog, ozbiljnog i posvećenog rada SNS na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.Kada

Da li je moguće da postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova i filteri za prečišćavanje vazduha u fabrikama nisu bili potrebni pre 2012. godine? Možda je i moguće, zato što su ti žuti tajkuni tada vodili se takvim razmišljanjem da ukoliko imaš fabriku, imaš problem, nemaš fabriku - nemaš problem. I to je bila njihova zelena politika.Isto tako, i danas, kada čujemo o protestima protiv projekta "Jadar", svima nama je jasno da su to politički, nikako ekološki protesti, jer, studija o proceni uticaja za projekat "Jadar" na životnu sredinu još uvek nije završena. Kada bude bila završena studija o proceni uticaja na životnu sredinu, biće organizovan javni uvid, javna rasprava, građani će moći da daju svoje primedbe, sugestije, iznesu svoje mišljenje kada je u pitanju ovaj projekat i bez obzira na najavu kompanije "Rio Tinto" da će uložiti 2,4 milijarde evra u ovaj projekat, ukoliko studija o proceni uticaja i projekat "Jadar" na životnu sredinu pokaže da će biti značajnih negativnih uticaja na životnu sredinu, projekat se neće realizovati.Lično smatram da svako može da ima svoje mišljenje. Ja verujem da je projekat "Jadar" jedna velika razvojna šansa za Srbiju, velika razvojna šansa za našu privredu, jer mi ovde govorimo o potencijalnom uticaju na BDP od 17 milijardi evra, jer želimo u potpunosti da zaokružimo kompletan lanac proizvodnje, od iskopavanja rude jadarit, izdvajanja litijuma iz te rude, proizvodnje litijumskih baterija, pa na kraju, što da ne, i do proizvodnje električnih automobila. tzv. ekološki pokreti, kvazi-eksperti da je država već potpisala neki ugovor sa "Rio Tintom" da će reka Drina presušiti, da će reka Jadar nestati, da će kuće u tom kraju propadati, to su apsolutno sve neistine.Mi ovde govorimo o podzemnom iskopavanju litijuma. Imajući u vidu da litijum predstavlja naftu i zlato 21. veka, ja zaista ne smem ni da pomislim šta bi bilo da smo mi umesto tog litijuma otkrili tolike rezerve zlata ili zlatnu žilu? U razgovoru sa ljudima koji se zaista bave rudarstvom, odnosno geologijom, došao sam do tog saznanja da je vama za, primera radi, iskopavanje jednog grama zlata potrebno da iskopate negde oko hiljadu kilograma, odnosno jednu tonu rude, dok vam je sa druge strane za iskopavanje jednog grama litijuma potrebno da iskopate svega 4,5 grama rude. Zaista ne smem ni da pomislim šta bi se desilo da smo, opet ponavljam, pronašli tolike rezerve odnosno količine zlata umesto litijuma.Dok sa jedne strane pojedini "žuti mediji" predvođeni tim kvazi-ekspertima predstavljaju taj litijum i iskopavanje litijuma u Srbiji kao nešto što je najštetnije po životnu sredinu, sa druge strane možemo da vidimo koliko je to apsurdno i licemerno kada ti isti mediji taj isti litijum u nekoj drugoj zemlji predstavljaju kao nešto što je ekološki besprekorno. Primera radi, ovde imam jednu od takvih vesti, gde kaže: "Rekordna koncentracija litijuma otkrivena u Engleskoj. Kompanija "Geotermal inženjering" dokazuje da je do litijuma moguće doći bez ekoloških posledica. U Engleskoj su nedavno otkrivene rekordne količine litijuma". Još jedna slična vest, gde se kaže: "Litijum iz Nemačke ekološki besprekoran i jeftin. Nemačka raspolaže najvećim rezervama litijuma u Evropi i sprema se za kompletnu ekološku eksploataciju".Ja sada postavljam pitanje - da li je moguće da je jedino u Srbiji iskopavanje litijuma jednako kao iskopavanje uglja, odnosno lignita? Građani treba da budu svesni toga da se ovde ne radi samo o iskopavanju litijuma, da se ovde radi o sakupljanju jeftinih političkih poena u ovoj oblasti, kao što je slučaj i u oblasti obnovljivih izvora energije.Takođe postavljam pitanje - da li je moguće da se jedino u Srbiji reke zacevljuju da bi se izgradile mini-hidroelektrane, dok sa druge strane u Austriji mini-hidroelektrane predstavljaju opet jedan ekološki besprekorno obnovljiv izvor energije? Da li je moguće da su ptice u Srbiji toliko zaostale i glupe u odnosu na ptice iz EU pa im pa im vetroparkovi ugrožavaju život, dok sa druge strane pticama u Holandiji vetroparkovi uopšte ne smetaju?Kao što sam jednom prilikom rekao, jedino što smeta Draganu Đilasu je Aleksandar Vučić. Jedino što Dragan Đilas može da ponudi to je politika mržnje prema Aleksandru Vučiću i ta mržnja kada bi bila pretvorena u električnu energiju, bila bi dovoljna svakako da osvetli nekoliko gradova u Srbiji.Danas Srbiji.Danas u našoj zemlji pored sveznajućih antivaksera mi imamo i te sveznajuće antirudare koji imaju jedan jedini cilj u suštini, a to je da se kroz manipulaciju određene grupe ljudi sakupe te jeftine političke poene u ovoj oblasti, zajedno sa predstavnicima bivšeg režima stupe na političku scenu, odnosno vrate na vlast.Međutim, meni je zaista drago što je narod upravo taj koji svoj glas daje na izborima za onoga ko radi u interesima Republike Srbije, a to je svakako Aleksandar Vučić, a ne za strane ambasade i žute tajkune.U tajkune.U danu za glasanje, zajedno sa mojim kolegama iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržaću Predlog zakona o biocidnim proizvodima, ali isto tako i izmene Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, jer sam siguran da su pred nama teški izazovi, ali opet me raduje što ćemo vođenjem te odgovorne politike predsednika Srbije, pre svega Aleksandra Vučića, uspeti da na najbolji mogući način odgovorimo na te izazove i unapredimo stanje u svakoj oblasti, u svakoj sferi našeg društva, pa tako i u oblasti zaštite životne sredine. Hvala. Hvala.Reč ima Dušan Radojević.

nas.Kada pričamo o krizi izazvanom pandemijom korona virusa, ne možemo da se ne setimo naše reakcije sa početka cele te situacije, da smo prva zemlja u Evropi koja je uspela da obezbedi četiri vrste vakcina i da obezbedi dovoljno respiratora kako bi naši građani mogli da se bore sa ovom opakom bolešću.Nakon

zahvaljujući takvoj politici, da obezbedimo povoljne uslove da i u narednoj godini imamo pozitivan prirodni rast, da imamo nove fabrike, nova radna mesta, da jednostavno se stvore uslovi u Srbiji, da strani investitori dođu ovde i da nastave svoju proizvodnju ukoliko Evropu zahvati neka ozbiljnija kriza. To su uspesi Aleksandra Vučića i upravo te njegove politike gde pregovara sa svima u svetu, ali poštuje naše institucije, naše nacionalne interese, našu državu i građane.Pored te krize koja je bila izazvana i pandemijom korona virusa i ekonomskom, energetskom situacijom moramo da odamo, pre svega, poseban značaj za sve privredne aktivnosti u poslednjim godinama koje smo preduzeli, i Vlada Republike Srbije i predsednik, da se stvore nova radna mesta.Zašto mesta.Zašto danas pričam ovde o ekonomiji ako je na tema dnevnog reda ekologija? Zato što jedno i drugo usko povezano.Nisu mogle demokrate u prethodnom režimu da pričaju o ekologiji zato što su imali 25% nezaposlenosti i zato što su zatvarali fabrike. Ta kriza kod njih je trajala od dolaska na vlast 2000. godine, pa sve do 2012. godine. Tada ni građani nisu brinuli o ekologiji, jer su ljudi gledali da obezbede sebi i svojoj porodici parče hleba. Danas, hvala Bogu, nezaposlenost je na 10% i ispod 10% i stvaraju se uslovi, konstantno rastu penzije i plate. Koliko god da iznosi povećanje ono je u konstantnom porastu i to je ono što građane ohrabruje da veruju da postoji nada i za ovu zemlju da izađe na pravi put. To je preduslov da se danas bavimo ekologijom, da se danas bavimo zaštitom životne sredine, jer danas je svest o očuvanju prirode mnogo veća i među građanima i u državi.Dok politički o problemima, ukazivali, protestovali, naravno bojili sve ove, kako kolega kaže, proteste ovih dana po Srbiji, mi smo radili. Konkretno, evo resorno Ministarstvo za zaštitu životne sredine ostvarilo je posebne rezultate u oblasti ekologije. Ja ću danas iskoristiti priliku da kažem šta smo to mi u Čačku uradili, zato što je i kod nas aktuelna tema zagađenje vazduha, naravno u zimskom periodu kada je padavina manje, kada je vetra manja, kada su vremenski uslovi takvi da sve ono što u individualnim ložištima mi kući proizvedemo grejući se na drva i ugalj i naše fabrike zagađuje vazduh.Mi danas možemo da pričamo o konkretnim rešenjima šta smo preduzeli, a preduzeli smo subvencije za zamenu stolarije, nabavku novih kotlova i fasade koje ove godine, mogu reći da je to bio pilot projekata, ali ja očekujem da će sve lokalne samouprave se uključiti iduće godine sa većim sredstvima. Čuli smo i da je budžet za ekologiju u narednoj godini duplo uvećan.Mi smo u Čačku svake godine sadili po 1.000 novih stabala, zatvorili smo sve kotlarnice na mazut u centru grada. Zatvorili smo i rekultivisali deponiju u Prelićima. To je problem koji nam je ostavila prethodna, demokratska vlast. Znači, da biste razumeli o čemu ja pričam, to je deponija na 12 hektara na samo dva kilometra od grada Čačka, u naseljenom području. Resorno ministarstvo je opredelilo 200 miliona dinara kako bi zatvorilo tu deponiju, kako bi rekultivisalo i kako bi mi u narednom periodu tu mogli da izgradimo park i da sadimo drveće.E, to je politika Aleksandra Vučića i SNS, zatvaranje deponija, uklanjanje otpada, kreiranje novih zelenih površina i svega onoga što će štititi životnu sredinu.Moram da kažem da to nije tako bilo pre, kada je u pitanju DS, i da su oni nama samo ostavili probleme i deponije koje smo morali da rešavamo i čistimo. Tako i danas, pored svih tih ekonomskih imamo i te ekološke probleme sa kojima se odlično suočavamo. Verujem da ćemo u narednom periodu postići dobre rezultate. Uopšte se ne brinem sada po pitanju ekologije u našoj zemlji zato što i priključak za gas jeftiniji i uslovi za nabavku solarnih panela su bolji i građani sve više teže ka tome da stvore od svojih objekata energetski efikasne kuće kako bi uštedeli i čuvali prirodu.Mene više brine jedno drugo zagađenje u našoj državi. Konkretno, kad već pričamo o đubretu da se dotaknem i Dragana Đilasa. Imamo problem sa emisijom i štetnih informacija i uticaja koji njegovi mediji plasiraju i kreiraju u javnosti, a posebno se ovo odnosi na moje kolege, pa i na mlađe, u našoj državi zato što oni konstantno plasiraju dezinformacije i laži kako bi dehumanizovali porodice najviših državnih funkcionera, kako bi kriminalizovali državu i kako bi mladima ogadili i politiku i političare i Srbiju nadajući se da će oni možda negde, nekad, za nekih pet ili deset godina uspeti neki politički poen da uberu.Vidimo uberu.Vidimo ovih dana, oni se više i ne kriju. Evo, imali smo priliku na društvenim mrežama da vidimo, a i danas, evo. To je fotografija gde Dragan Đilas i Borko Stefanović ne kriju svoju misiju u Americi, gde im je cilj bio da zaštite interes njihovih kompanija, posebno medijskih, zato što su u pitanju pare. To je jedini razlog zbog kog su otišli. Nije njima problem da uništavaju „Telekom“ i naša javne resurse, radili su oni to i dok su bili na vlasti, ali mene fascinira koliko su drski i bezobrazni i oholi u tim namerama da se oni više i ne kriju, da oni nemaju nikakvu posledicu i da državni organi ne mogu da im dokuče i da doskoče. Da li su oni krili te pare zakonski, nezakonski ja se nadam da će doći vreme i za to da se odgovara, da se vidi šta su oni radili i na koji način su oni stekli 619 miliona, tj. tačno samo Đilas, a koliko još novca je obezbedio na drugim računima, to ćemo u narednom periodu nadam se i otkriti.Zato nema razloga da oni pričaju o ekologiji, da oni brinu o našoj životnoj sredini. Ima ko o tome brine i vama ministarka svaka čast na tome, mi ćemo u narednom periodu u Čačku otvoriti i u naredne tri godine dobiti i fabriku za prečišćavanje otpadnih voda.To nije bio slučaj u prethodnom periodu i to je stvarno za svaku pohvalu i iz godine u godinu sve više sredstava se ulaže u ekologiju u mom gradu. Moram da kažem da smo uspeli da uklonimo sve te divlje deponije koje su nekada imale status trenutnih i dugotrajnih. Dakle, nekad su deponije divlje u centru grada ili u prigradskim područjima bile dugotrajne zato što nisu znali kako da reše taj problem, a naša komunalna javna preduzeća su uspela da uklone te deponije, jer se konkretno bave uzrocima, a ne posledicama. Postavili smo i foto klopke i to naši građani u Čačku znaju i vode računa. Ne bacaju smeće, vode računa gde ga odlažu. Imamo dovoljan broj podzemnih kontejnera i kvalitetno upravljamo komunalnim otpadom.Pričam za Čačak, a verujem da je tako i u drugim gradovima. Kada pričam ovde sa kolegama poslanicima, vidim da dosta toga ide na bolje. Mogu samo da kažem, da bi nas građani razumeli zašto konstantno spominjemo Ćilasa i zašto ukazujemo na njegove marifetluke. Zato što ne želimo da dozvolimo i ne smemo da dozvolimo zbog svih mladih naraštaja koji su pred nama i koji će steći pravo glasa u narednom periodu da žive u laži u svemu onome što njihovi mediji plasiraju kako bi nas diskreditovali, kako bi ogadili politiku mladim ljudima, već odlučno da se borimo i da podsećamo građane kakvo je stanje bilo u oblasti ekologije, ekologije, privrede, zdravstva i svake druge oblasti u našem društvu za vreme njihove vlasti, kako više nikada oni ne bi dobili priliku da se nekom greškom ili ponovo nekim nasilnim putem vrate na vlast. Do tada, živela Srbija i nastavljamo dalje u pobedu. Hvala. Mirković. **Aleksandar Mirković** Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicom, poštovane koleginice narodne poslanici i kolege narodni poslanici, ako uzmemo u obzir da sada već polako privodimo ovu diskusiju kraju, smatram da smo danas mogli pre svega iz vašeg izlaganja poštovana ministarka, na samom početku ove sednice da čujemo dovoljno razloga zašto bi ove zakonske predloge mi kao Skupština morali morali da usvojimo i koliko će to olakšati i unaprediti život građana Srbije.Isto tako, mislim da ste mogli da čujete iz diskusija mojih kolega narodnih poslanika koliko je stvari tu još neophodno reći i istaći i izvući paralelu između perioda kada je vlast na nivou Republike Srbije činila Demokratska stranka i kako danas izgleda zaštita životne sredine, ali i generalno situacija oko ekologije kada SNS predvodi predvodi vlast i u Srbiji, ali isto tako i u Beogradu.Zašto akcentujem Beograd? Zašto što je nažalost Beograd u poslednjih nekoliko godina, a pred prošle izbore, evo sada isto tako pred ove naredne koji nas očekuju u aprilu, nekako uvek meta tih nevladinih organizacija koji u nedostatku bilo kakvog drugog programa i kampanje pokušavaju da bace ljagu na taj aspekt života našeg grada, ali i građana Beograda. Isto tako, jako je bitno naglasiti da pojedine organizacije koje baš u Beogradu organizuju proteste najčešće se na tim protestima ne osvrnu a ma baš nijednom rečju na zaštitu životne sredine ili ekologiju, već se sve to svede na kraju na sitno politikanstvo i neku prostu demagogiju gde naravno za jedini cilj imaju diskreditaciju predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice.Ovde su narodni poslanici isticali mnogo puta i u više navrata se vraćali na situaciju oko Rio Tinta. Nisam siguran da je neko od narodnih poslanika izneo nešto što je ključno i što je jako bitno, a svakako smatram da to moramo ponoviti više puta, iz prostog razloga što građani nekako lako zaborave neke stvari.Naime, stvari.Naime, o Rio Tintu danas najviše priča jedan deo opozicije koji je predvođen naravno Draganom Đilasom i to vide kao svoje neko oružje u rukama u obračunu protiv Aleksandra Vučića i svega onoga što se danas dešava u Srbiji.Radi istine, Rio Tinto je došao 2002. godine u Srbiju i od 2002. do 2012. potpisano je čak devet različitih sporazuma i rešenja koji su išli jedni za drugim, kao na traci. Ono što je jako bitno istaći jeste da su 1. februara 2012. godine, potpisana dva sporazuma osmi i deveti, a tiču se dozvola o bušotinama koje su počete da se prave u tom periodu. Dakle, sve optužbe da iza Rio Tinta stoji SNS i nekakav lični interes Aleksandra Vučića, kada pogledate ove podatke padaju u vodu.Ono što je posebno interesantno, i što oslikava licemerje, ali i generalno, svu politiku Dragana Đilasa, jeste kako u određenom periodu mu neke stvari odgovaraju, tako ih podržava, a kada u nekom narednom periodu on misli da će mu doneti benefit da bude protiv tih stvari, on je najoštriji kritičar. Takva je situacija bila sa beogradskim metroom koji je obećavao 2008, 2009. i 2010. godine, pa kada nije uspeo da započne izgradnju metroa, imali ste priliku juče i da čujete kako nam sada metro nije ni potreban.Takva situacija je bila i sa Beogradom na vodi. On je taj projekat predstavljao širom sveta, imao je tu viziju, govorio je da je neophodno da se Beograd spusti na reke, a kada je SNS taj projekat sprovela u delo, on je najglasniji protivnik Ista takva situacija je i sa litijumom, o onim stvarima koje su pominjale kolege narodni poslanici pre mene, ne želim posebno da se osvrćem, ali samo da bi građani Srbije znali o kakvom se licemerstvu radi, i samo da bi se građani Srbije još jednom uverili koliko postoje dvostruki aršini, ali isto tako i vređanje inteligencije i razmišljanje Dragana Đilasa u tom smeru, da baš niko ne pamti šta je on sve izjavljivao i za šta se sve zalagao. Dokaz tome je i njegov intervju 25. oktobra 2017. godine, za Nedeljnik, pod naslovom „prvi intervju, povratak Dragana Đilasa“, i u tom intervju on je izneo gomilu neistina, naročito ako pogledate da je taj period od godinu dana pred izbore za grad Beograd, i u tom intervju možete pročitati da je bio vrlo uzdržan kada se njegova kandidatura pominjala.Dakle, nije bio siguran da li će izaći na te izbore, šta građani da očekuju, a generalno, sve zamerke su mu bile vrlo paušalne bez bilo kakvog argumenta i dokaza. Ono što je posebno interesantno za ovu temu jeste i pitanje na koje je odgovorio vrlo decidirano i vrlo konkretno, naime pitanje glasi – kao da niste zadovoljni ni temama kojima se bave oponenti ove vlasti, a o čemu biste vi voleli da priča opozicija? Dakle, ovo je pitanje koje je upućeno Draganu Đilasu. Hajde da pričamo o Beogradu, o ekonomiji. Evo, potvrđeno da je kod Loznice otkriveno drugo po veličini nalazište litijuma u svetu i najveće u Evropi. Hajde da pričamo o koncesiji te rudnike, ali da fabrika baterija bude kod nas zato što su one u svim mobilnim telefonima i električnim automobilima. Zar to nije šansa za Srbiju? To će da zaposli hiljade i hiljade ljudi i napravi brend od naše zemlje. Zamislite u svakom mobilnom telefonu ili automobilu deo na kome piše „made in 2017. godine vi ovde možete čuti jasno i glasno da se Dragan Đilas zalagao i da mu je to bila jedna od stavki njegovog programa i razmišljanja kako unaprediti život u našoj zemlji i kako dodatno zaposliti ljude.Godine 2021. godine Dragan Đilas govori sve suprotno od ovoga iz prostog razloga zato što je on sada pomislio da igranje na kartu ekologije, zaštite životne sredine, iako ništa na tom polju nisu uradili dok su bili na vlasti, njemu može doneti koji glas više.Ovo više.Ovo je, poštovani građani Srbije, tipičan primer kako on shvata i doživljava politiku, kao i kako sve što je mogao da uradi u gradu Beogradu i na nivou cele Republike Srbije dok je DS bila na vlasti, sve ovo mogao da uradi, sve je mogao da poboljša, sve je mogao da unapredi, ali na žalost ništa od toga nije uradio. Uradio je jedino za sebe i sebi bliske ljudi, uzak krug ljudi od kojih je stvorio najbogatije ljude u ovom delu Evrope.Ovo vam je samo jedan u moru primera kako kako neko ko politiku smatra i doživljava i vidi jedino kao oružje kojim će se dodatno obogatiti, kao neko ko je bio na funkciji ministra i direktora nekakve kancelarije Vladine, neko ko je bio gradonačelnik, kako je svoju poziciju koristio jedino za ličnu promociju i stvaranje nekakvih kontakata koji će mu u narednom periodu omogućiti još bolje pozicioniranje i još veće bogaćenje.Čisto radi istine, 2017. godine u vreme kada je ovo izjavio, on još uvek nije bio kandidat za gradonačelnika, ali 2018. godine se upustio u tu trku uveren, prema njegovim izjavama, da će građani Beograda

Vukom Jeremićem osvojio negde oko 16% i uveren sam da građani Beograda i Srbije jako dobro prepoznaju sve što se danas plasira iz redova tog dela opozicije, jer nigde nećete čuti ni jednu ideju, nikakav program, niti bilo kakvu viziju u kom smeru naša zemlja je neophodno da se razvija. Isto tako nećete čuti ni šta je to bolje što bi mogli da uradimo, niti šta je to što su oni u periodu njihove vlasti radili bolje od nas danas.Ja uveren, poštovana ministarka, da ćete i u narednom periodu pred nas kao narodne poslanike izlaziti sa još ovako dobrim predlozima zakona. Uvren sam i da će tema ekologije i zaštite životne sredine u nekom narednom periodu postizati i biti sve zastupljenija, da će rezultati biti sve bolji, a mislim da će potvrdu svega toga najbolje pokazati i dati građani Srbije.U nadi da nas očekuje još ovako kvalitetnih predloga, želim da vam se zahvalim, a uveren sam da ćemo, sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića, svi zajedno kao jedan veliki tim činiti od naše Srbije još bolje ili još lepše mesto za život.Hvala vam i živela Srbija. Zahvaljujem.Poslednji prijavljeni za raspravu, Dušan Marić.Izvolite. Dame i gospodo, Srbija je država koja ima dobre zakone o zaštiti prirode i o zaštiti životne sredine. Međutim, problem je što se ti zakoni pre svega zbog kadrovskih slabosti lokalnih lokalnih inspekcija ne sprovode u meri u kojoj bi to bilo potrebno.Usvajanjem dva zakona o kojima danas raspravljamo o zaštiti životne sredine, biće usvojena neka rešenja bolja od ovih postojećih. Međutim, bez promene ekološke svesti građana Srbije, bez drastične promene ekološke svesti o važnosti ove teme, ni ova dva zakona, ni stotine drugih zakona ne bi bilo dovoljni da značajnije promene, da poboljšaju stanje životne sredine na terenu, a stanje je vrlo loše, ja se usuđujem reći katastrofalno.Imamo većih deponija smeća, imamo desetine hiljada manjih deponija smeća i smetlišta, imamo zemljište oko reka i oko saobraćajnica, posebno oko saobraćajnica na planinama, seoskim i atarskim putevima koje je pritisnuto sa milionima kubika smeća.Pohvalno je to što je Vlada Srbije u poslednjih nekoliko godina uklonila više deponija smeća na teritoriji Srbije, pohvalno je to što, koliko čujemo, privodi kraju nekoliko projekata zatvaranja još nekoliko velikih deponija, međutim bez ovoga o čemu sam govorio, bez promene svesti, bez nekih radikalnih akcija mi ovaj problem nećemo moći da rešimo iz razloga što za ovo vreme dok je država zatvorila tri, četiri ili pet deponija smeća na drugim mestima je verovatno niklo nekoliko desetina novih deponija.Prosto deponija.Prosto smatram da se ovaj problem može rešiti samo na jedan način, organizovanjem jedne nacionalne akcije čišćenja Srbije od smeća. Tu akciju bi vodila Vlada Srbije, ta akcija bi bila oročena na deset godina i ta akcija bi bila vođena svakodnevno uz veliku medijsku podršku.Smatram podršku.Smatram da bi u okviru te akcije bilo dobro uraditi sledeće stvari. Pod broj jedan, zadužiti svaku opštinu da izradi plan sa konkretnim projektima uklanjanja smeća na svojoj teritoriji u sledećih deset godina. Pod broj dva, u svakoj opštini organizovati lokalne dobrovoljne radne akcije za čišćenje smeća i nacionalne radne akcije.Ja vam tvrdim, ako država stane iza ovog projekta,

na ove pozive za učešće u akcijama čišćenja Srbije odazvaće se stotine hiljada ljudi. Pre izvesnog vremena u Sloveniji organizovana je jedna takva akcija i odazvalo se više od pola miliona ljudi.Šta bi na taj način postigli? Prvo, uštedeli bi velika sredstva u budžetu. Druga stvar, izveli bi desetine ili stotine hiljada ljudi iz gradova i stanova u prirodu. Treća stvar, očistili bi Srbiju. Četvrta stvar, milim da bi na taj način podstakli svest ljudi, jer kada ljudi vide da njihove komšije i članovi njihovih familija idu da čiste smeće koje su oni bacali, onda će sledeći put razmisliti o tome da li će to smeće da bacaju pored kontejnera, pored kanti za smeće, na zelenim površinama ili će ipak da ga odlože tamo gde to pristojni ljudi smatram da treba osmisliti i svakodnevno voditi medijsku kampanju u cilju podizanja svesti ljudi o tome koliko je životna sredina važno pitanje. U sklopu toga obavezati sve televizije sa nacionalnom frekvencijom da svakodnevno emituju programe na tu temu. Ministarstvo za ekologiju treba da izradi spotove u kojima će se apelovati na građane da ne bacaju smeće. Te spotove bi emitovale televizije sa nacionalnom frekvencijom svakog dana u udarnim terminima.Ako Mace Diskrecije i razni društveni šljam na televizijama sa nacionalnom frekvencijom bukvalno svakog dana imaju zagarantovano po nekoliko sati programa, ja mislim da bi bilo društveno opravdano da i borba za Srbiju, za čistu Srbiju dobije bar 10 minuta programa dnevno na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Televizije koje odbiju da učestvuju u tome treba da ostanu bez nacionalne frekvencije.Sledeća stvar, treba pooštriti kaznenu politiku. U Beogradu imamo hiljade kamera koje nadziru saobraćaj u glavnom gradu, ali ja ne znam da li postoji i jedna kamera koja nadzire bacanje smeća.Sledeća stvar, velikim subvencijama iz državnog budžeta treba podsticati osnivanje preduzeća za prikupljanje i preradu otpada.Poslednja stvar koju po mom mišljenju treba uraditi, treba osmisliti jednu kampanju afirmisanja i nagrađivanja opština koje postižu dobre rezultate u čišćenju smeća na svojoj teritoriji. Konkretno, mislim da treba organizovati izbor najčistije opštine u Srbiji, svake godine izabrati po 10 opština, nagraditi značajnim sredstvima iz budžeta, pa kada opštine čuju da je neka opština dobila milion ili dva evra iz budžeta Republike Srbije zato što je postigla dobre rezultate na čišćenju svoje teritorije, onda će se i te opštine potruditi da dobiju ta sredstva.Ovde ću navesti dva primera i time ću završiti. Prvi primer je opština Ražanj. Opština Ražanj je jedna mala opština pored Aleksinca. Mala je po broju stanovnika i po teritoriji, ali velika po svesti svojih građana koliko je čistoća njihovog mesta bitna za život u tom mestu. Ja sam tamo bio tri puta i za ta tri puta nisam video nijednu kesu, nisam video nijednu masku, nisam video nijedan pikavac pored kontejnera. Posle smo išli da obilazimo neke seoske puteve očekujući da ćemo tamo naći neko smetlište. Međutim, nismo našli nijedno. Prosto, smatram da bi bilo razumno da država na neki način nagradi tu i takve opštine.Drugi lošiji primer je primer Kopaonika. Prošle godine sam išao da se penjem na Pančićev vrh. Kada smo se vraćali dogovorili smo se da svratimo kroz to turističko naselje, mislim da se zove Sunčana dolina. dolina. Očekivao sam, s obzirom koliko je Kopaonik izvikan, s obzirom na to da je u pitanju nacionalni park, s obzirom da nema srpskog tajkuna koji tamo nema apartman, očekivao sam da ću tamo zateći lepotu, da ću zateći jednu čistu sredinu. Međutim, zatekao sam ruglo, na sve strane po zelenim površinama smeće, grade se zgrade bez ikakvog reda. Uz put prema Pančićevom vrhu deponija je građevinskog otpada i smeća, jer je ovim tajkunima koji prave zgrade od milion i pet miliona evra mnogo da plate da im kamioni građevinski šut odvezu na za to predviđene deponije, pa ga istresaju pored puta.Ono što nas je najviše porazilo, jeste da smo u centru Sunčane doline zatekli jednu rupu dužine 60, 70 metara, širine 20, 30 metara, koja je bukvalno zatrpana sa desetinama kubika smeća. Znači, imate ekskluzivne zgrade u kojima stanuje ili se odmara srpska elita, a bukvalno 10, 15 metara ispred njihovih prozora nalaze se desetine i desetine kubika smeća. Kako je to moguće? Pa, moguće je iz razloga upravo zato što tamo žive ti tajkuni, bogati ljudi, društvena elita i zbog toga što se ja plašim da država tamo ne sme narodski rečeno da promoli nos.Da završim, posle povratka sa Kopaonika ja sam napisao jedan tekst gde sam predložio da se Kopaoniku oduzme status nacionalnog parka. Znam da to vama izgleda, većini ljudi da to izgleda preoštro, previše radikalno, ali tvrdim da bez takvih radikalnih mera, bez radikalnih mera države, bez radikalnih mera društva mi ovaj problem, problem smeća, problem zagađenja životne sredine nećemo rešiti još sto godina, a problem je veći nego što nam se čini. Hvala vam. Hvala.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih, pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici, neko ko nije iskoristio svoje pravo iz Poslovnika? (Ne.)Zahvaljujem svima koji su učestvovali u današnjoj raspravi.Zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1. i 2. dnevnog reda.Nastavljamo sa radom sutra u 10.00 Hvala